Преди това, уважаеми колеги, искам да обърна внимание, че днес в цяла България тържествено ще бъде отбелязана 146 ата годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Всеки българин ще спре забързания си ежедневен ритъм, за да се преклони пред безсмъртието на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Нека днешното пленарно заседание се проведе в духа на уважение и почит към героичния подвиг на нашите предци. Преди да преминем към дневния ред, беше поискана декларация от „Продължаваме Промяната“. Заповядайте, господин Терзийски.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В 12,00 ч. днес свеждаме глава в памет на поета революционер Христо Ботев, загубил живота си за свободата и независимостта на България. „Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но славен, Но… стига ми тази награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода.“ Свободата, която Ботев издига на пиедестал, не е даденост. Тя е ценност, която е извоювана, а за да я пазим, трябва да продължим да се борим – всеки един от нас, да се борим срещу неправдите, срещу схемите, срещу корупцията, които задушават свободата. „Отечество мило любя, неговият завет пазя; но себе си, братя, губя, тия глупци като мразя.“ Загубихме ли себе си? Не. Заветът на Ботев ни учи, когато имаш цел, когато работиш за благоденствието на народа си, когато не те е страх от жертвите, които трябва да направиш, тогава няма как да загубиш себе си и пътя си. Вече 146 години ние българите – народът на Ботев, почитаме и неговия подвиг, и героичната му смърт. Героична в истинския смисъл на думата. Поклон пред паметта на Ботев! тази връзка искам да Ви информирам, колеги, че информирам, колеги, че днес почивката ще бъде малко по рано, така че в 12 без 15 всички да бъдем обратно в залата. Господин Костадинов, за декларация ли? Заповядайте. 2 юни не е ден само единствено за памет на един човек. 2 юни е ден за памет на всички загинали за свободата и независимостта на България. На този ден ние отдаваме поклон пред онези, които умряха, за да живеем ние, за да живее България. На този ден отдаваме поклон пред тези, които презряха живота си, за тези, които презряха тях. Не трябва да забравяме, че 2 юни не е само единствено символ на загиналите велики българи, но той е един ден, в който трябва да си спомним и за всички онези, които са направили така, че на фона на тяхното бездействие величието на Ботев и на неговите няколкостотин, по малко от 200 четници, става все по-непреходно в годините. Има един момент, върху който искам днес всички да се замислим, защото е изключително важен. Защото този момент прави величието на един човек и на неговата чета, обрекли се и дали живота си в името на Отечеството, още по-голям. „Когато Ботевата чета достига Милин камък и след това се изтегля към Вола, започват поредица от силни сражения. В едно от тях Ботевата чета, по една козя пътека, стига до поляната Теушаница, близо до която се е намирала кошарата на Димитър Мазната. Взели от него 15 агнета, наклали огън и ги турнали да се пекат. В този момент обаче турската пехота идвала право срещу тях. Конницата се отправила да ги заобиколи през полето. По това време превързвали раните на Перо Македонеца, Христо Ботйов си обувал цървули, понеже ботушите му били скъсани и го убивали. Една част от потерята се стремяла все повече и повече да ги доближи, а друга – да завземе един от близките върхове. В този момент, малко преди да започне боят, се появил овчарят, от когото взели агнетата. Поискал си парите. „Хайде, дайте ми парите за агнетата, викал той. По-скоро, че черкезите идат.“ Това направило на всички много тъжно впечатление. Ботйов се възмутил от тази постъпка на овчаря и ядосано извикал: „Гледай го ти, и ние сме тръгнали народ да освобождаваме. Дайте му парите и да се маха.“ И заповядал веднага да му се платят агнетата. Това е от спомените на Димитър Тодоров – Димитрото един от неговите четници, един от малкото оцелели. Както и преди, така и сега величието и низостта вървят ръка за ръка. Както и преди, така и сега в българския народ има хора, които се борят за общото благо, и такива, които се опитват да печелят чрез общото благо. Днес на този ден ние отдаваме почит пред тези, които пренебрегнаха себе си, положиха костите си като основи, върху които да се изгради Отечеството. Днес ние трябва да запомним едно – историята помни героите

Има ли други декларации? Не виждам. Преминаваме вече към оперативната част на нашето заседание. Преди да преминем към планираната точка – Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., и въпреки тържествения ден все пак трябва да направя едно съобщение: Във връзка с това, което се случи вчера в Народното събрание, се запознах със стенограмата, с видеоматериалите и снимките от вчера, понеже като председателстващ заседанието нямах необходимата видимост, въз основа на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, конкретно чл. 156, налагам мярката порицание за народните представители Искрен Митев и Костадин Костадинов. Член 156 гласи, че председателят налага наказание на народен представител, който нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата. В тридневен срок народните представители могат да възразят пред председателя на Народното събрание.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедура – точката от дневния ред, тази, която предстои да гледаме, да отпадне от дневния ред поради няколко причини. На първо място, не е подготвена – и в пленарната зала, и от Министерския съвет, промяна на бюджета. На следващо място, само и единствено Министерският съвет, знаете, съгласно нашата Конституция има право да предлага бюджет на Република България за изменение. Внесен от народни представители бюджет по своята същност и характеристика е неправомерно. Няма как да го гледаме в пленарната зала днес. Следва да изчакаме Министерския съвет да внесе бюджета и тогава да гледаме актуализация, изменение, допълнение или каквото и да било в рамките на Закона за бюджета.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Попов, изумена съм. Направо съм изумена. Надявах се, че това ще го направите по време на дебата. Вие дори го направихте, преди да започнем разглеждането на точката. Тук с този параграф и с този закон ние не предлагаме никаква промяна в рамката на държавния бюджет. Ние не променяме сметката – разходи и приходи, нито фискалната политика на България, за да чакаме някакъв закон за актуализацията на бюджета. Тук се опитваме да поправим една грешка, която ние, народните представители, сме допуснали. Бих задала въпроса: защо народните представители имаме право да правим тогава предложения между първо и второ гласуване, след като нямаме право въобще да работим по бюджета? След като Министерският съвет го внася, да бъдем така добри просто да го изгласуваме и да го обнародваме в „Държавен вестник“. Наистина не мога да разбера как се чете чл. 87, ал. 2 от Конституцията. Ще Ви призова да поискате тълкуване от Конституционния съд на чл. 87, ал. 2, за да престанат спекулациите в тази връзка. Само ще кажа, че на 19 май миналата седмица тук по време на искането за оставка на заместник-председателя усилено се говореше за духа на Конституцията, на конституционните текстове и на законите. Изумена съм наистина, защото не е парламентаризъм отклоняването от духа на Конституцията и законите. Не е това смисълът на Конституцията и законите и това ще го кажа в изказването ми по-късно, ако точката се разгледа. Благодаря Ви. ще ви дам по начина на водене. Само че не ми се иска да откриваме дебат в процедура, в която има предложение за отпадане на точка и съответно обратно предложение за оставяне на точката. Давам Ви думата по начина на водене, но се надявам да бъде така. След това има и други начини този законопроект да бъде обсъден и отхвърлен, евентуално. Заповядайте. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за уважаеми дами и господа народни представители! Напълно е по начина на водене, господин Председател. Вие позволихте на госпожа Митева да направи по същество реплика на господин Попов, а и не само това да обясни как е изумена. Единственото изумително е, че днес в дневния ред има Законопроект за изменение на държавния бюджет, подписано от народни представители – за първи път от 32 години, а за първи път от 32 години е, защото нямате право да го правите. Благодаря, господин Зарков. Господин Свиленски, ако имате нещо ново само да добавите към казаното, защото започваме да откриваме дискусия. Това е последното изказване, което давам. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и тя е към ръководството на Народното събрание, затова, че сте допуснали този законопроект въобще да бъде разглеждан в комисии, съответно да влезе до пленарна зала, и ще призова не експертите юристи, въпреки че и те може, но двама уважавани от мен икономисти – господин Цонев и господин

когато се гласуваше Програмата на Народното събрание, уважаеми колеги. Имаме процедура, мисля, че всеки е достатъчно добре запознат със ситуацията. Тези аргументи са едно политическо говорене, на което мястото му беше вчера. Днес това, което можете да направите, и мисля, че дискусията няма да промени мнението на никого тук, е да отхвърлите тази точка от дневния ред или да я потвърдим. След това има други начини да бъде и процедурите да бъдат атакувани, а иначе сте прав, господин Свиленски, че вероятно трябвало да бъде обсъден, преди изобщо тази точка да стигне като предложение в дневния ред. Но това е въпрос, който не е конкретно към мен. Аз, господин Цонев, опасявам се, че… По кой… нарушаваме Правилника? Ако е по начина на водене, заповядайте, но нека да е по начина на водене, за да видим какво бъркам в момента.

защото е към мен. когато има процедура по начина на водене към Вас, но не с внушение какво трябва да гласува или да не гласува Народното събрание, а напротив, имате задължение, когато някой се изказва, да го прекъсвате, насочвате или правите бележка относно това дали той спазва процедурата. Според Вас допустимо ли е председателстващият Народното събрание да разрешава на народен представител да задава с ултимативен тон въпроси на други народни представители веднага да излязат на трибуната и да обяснят еди-какво си? Имам ли основание да Ви направя процедура по начина на водене?

Господин Председател, това, което правите, е скандално, но аз ще запазя добрия тон, макар че мога и да не го запазя. Пак Ви казвам, когато се изказват народни представители, трябва да им правите бележка. А когато Ви правят бележка по начина на водене, не е нужно да влизате в диалог с този, който Ви прави бележка – имате процедура да отговорите, след като е направена бележката. Относно спазването на Правилника и Конституцията, така е – веднъж като се наруши, нарушава се сто пъти. Поне сто пъти от тази трибуна съм призовавал да спрете да нарушавате Конституцията

Всеки иска да бъде прекъсван другият, нормално е. Предлагам да приключим тази дискусия – няма да отговарям на господин Цонев. Мисля, че трябва вече да преминем спокойно към гласуване и след това към обсъждане на Законопроекта. Подлагам на гласуване предложението…

Колеги, по време на обсъждането на Законопроекта, ако не отпадне от дневния ред, ще може тези аргументи да се изложат спокойно. Моля,

Гласували 201 народни представители: за 97, против 92, въздържали се 12. Предложението не е прието, с което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

и група народни представители на 19 май 2022 г. На редовно заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. На заседанието присъстваха: Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите, професор Генка Петрова – заместник-министър на образованието и науката, и Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на финансите. Законопроектът беше представен от народния представител Ива Митева. С § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отпуска допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища. Същевременно предоставянето на средствата се поставя под условие критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав да се приведат в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет. Разпоредбата е внесена между първо и второ гласуване от народни представители и видно от техните изказвания в заседанието на Комисията по бюджет и финанси от 18 февруари 2022 г. Целта е тези средства да бъдат дадени въз основа на покритие на качествени показатели, определени от самоуправляващите се университети и съгласувани с методика. заседанието на Комисията по бюджет и финанси текстът е допълнен с ново второ изречение, което в противоречие на изречение първо определя, че показателите и критериите вече не трябва да се определят от самите самоуправляващи се университети, а от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. С настоящия законопроект се премахва възникналото противоречие между изречения първо и второ от приетата норма на § 17 и се препраща към Закона за висшето образование. Отстранява се и съмнението за противоконституционност на разпоредбата с чл. 53, ал. 4 от Конституцията с оглед нарушаване нарушаване принципа за академична автономия на висшите училища. Налице е несъответствие с чл. 57 от Закона за висшето образование, съгласно който показателите и критериите се определят в правилниците на съответните висши училища със задължително включен минимум в закона. По този начин законодателят чрез Закона за висшето образование дава право на висшите училища сами да определят показателите и критериите в съответствие със стратегическия им ориентир и жизнен цикъл на развитие. Законопроектът е необходим, тъй като средствата, определени в Закона за държавния бюджет, не може да бъдат усвоени по предвидения в § 17 ред. Изменението на този параграф е важно, за да се създаде възможност заделените от държавния бюджет целеви средства да достигнат до своите адресати, още повече че променените че променените икономически условия през последните месеци налагат в спешен порядък индексация на доходите на работещите в системата. Със Законопроекта не се засяга правомощието на Министерския съвет, предвидено в чл. 87, ал. 2 от Конституцията, да изготвя и да внася Законопроекта за държавен бюджет в Народното събрание. С този законопроект не се извършва промяна в приходната или разходната част на бюджета, включително не се влошава балансът на държавния бюджет, а само се поправя допусната от законодателя грешка при приемането на § 17 и го привежда в съответствие със Закона за висшето образоване. Законопроектът няма никакво

Изменението няма самостоятелен характер спрямо приходната и разходната част на бюджета и не се отразява на фискалната политика на държавата. С него единствено се прецизира конкретната норма на § 17 с цел ефективното му изпълнение и съответствие с конституционните повели. В писменото становище на Министерството на финансите се отбелязва, че предложеното изменение на § 17 не е свързано с осигуряване на допълнителни средства и не касае директно бюджетни въпроси. Доколкото е налице съмнение за противоречие с чл. 53, ал. 4 от Конституцията, изразяващо се в засягане на принципа на академичната автономия на висшите училища, според министъра на финансите преценката следва да се извърши от Министерството на образованието и науката. Изразени са резерви по отношение на представеното от вносителите виждане, че със Законопроекта не се засяга правомощието на Министерския съвет по чл. 87, ал. 2 от Конституцията. Според министъра на финансите Министерският съвет като единствен носител на законодателна инициатива за държавния бюджет, се предполага да е такъв и по отношение на законопроектите за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет, независимо от характера на разпоредбите, в които се предлагат промени. писменото становище Министерството на образованието и науката отбелязва, че предложената промяна в § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. може да бъде подкрепена – подчертавам, може да бъде подкрепена доколкото самият § 17 има за цел предоставяне на допълнителни средства за повишаване на качеството на висшето образование чрез увеличаване на възнагражданията на академичния състав на висшите училища. Повишаването на качеството обаче има различни измерения, едно от които е процесът на атестиране на академичния състав. В този смисъл според министър академик Денков, макар и не чрез бюджетните закони, остава необходимостта от изменение на чл. 57 от Закона за висшето образование след съответното широко обществено обсъждане. В писменото си становище Съветът на ректорите на висшите училища в Република България и Националният браншови синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ застъпват тезата, че настоящата разпоредба на § 17 противоречи на действащото законодателство в областта на висшето образование и наука, като предлагат редакция на текста, в която редът за предоставянето на средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се определя с Национално споразумение между Съвета на ректорите, национално представените синдикати и Министерството на образованието и науката. Според тях по този начин ще се постигне целта за увеличаване на възнаграждението на всеки член на академичния състав – асистент, главен асистент, доцент, професор, преподавател, старши преподавател, и всеки един от тях ще бъде компенсиран поради неблагоприятните последици от инфлационните инфлационните процеси в страната. В хода на дискусията народните представители, представителите на Съвета на ректорите на висшите училища в Република

„против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република

Уважаеми господин Председател! Правя процедура по начина на водене, докато колегите дойдат да гласуват процедурата, направена от господин Йорданов. Уважаеми господин Председател, Вие следите какво четат докладващите председатели на комисиите и докладите да бъдат четени така, както са съставени и както са подписани от председателя, а не допълнени и интерпретирани от тази трибуна. Никъде в Доклада на пише, че Законът е подкрепен единодушно, включително с гласовете на БСП. В Доклада търсих този ред, но не го видях и това поставя под съмнение изобщо докладването на такъв тип доклади от тази комисия. Вие като председател следите това нещо и моля да правите забележка, когато докладващият излиза извън обхвата на Доклада, който е съставен на база обсъждане в Комисията, подписан от протоколчик и от стенограф. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Докладът е публикуван и писмено, подписан е, както казахте, така че там може да се направи съответната справка. Докладващият може да го съкрати, но вероятно сте прав, че докато докладва, би трябвало да се въздържи от елементи, които правят известни внушения, както Вие казахте. Това може да стане в изказванията след това.

Прегласуване иска господин Йорданов.

Преминаваме към дебатите по така представения законопроект. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, госпожо Митева.

нека да премина към изказването. Аз ще променя реда, по който исках да се изкажа, заради предложението от сутринта на колегите от БСП. И ще започна първо с това може ли народните представители да внасяме Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет?

За съжаление, дебат по този текст специално липсва, но има едно много важно изречение, което казва, че право на законодателна инициатива имат тези народни представители и Министерският съвет или на тези хора трябва да се даде право на законодателна инициатива, които чувстват нуждата на живота. Искам да Ви попитам дали ние сега точно не чувстваме нуждата на живота, след като самите ние се докарахме дотук и допуснахме такава разпоредба да се приеме в Закона за държавния бюджет? Законът за Конституцията на Република България все пак е приет в далечната 1991 г. и трябва да отчетем, че така както се развива практиката на Европейския съд по правата на човека, така трябва да се развива и практиката на нашия Конституционен съд и нашата Конституция. И настина тук трябва много стриктно и много задълбочено да проследяваме духа на конституционните текстове и тъй като господин Свиленски ми подвиква, ще му обърна внимание, че през 2017 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Касата. Законът за бюджета на Касата, на ДОО и държавния бюджет вървят в пакет. Този закон тогава е приет по предложение на народни представители и един от тези народни представители е госпожа Корнелия Нинова. Тогава допустимо ли беше, господин Свиленски, през 2017 г.? Да, според Вашите правила, да. Законът за бюджета на ДОО, който също е променен с депутатски закон, или примерно Законът за мерките и действията в извънредно положение, в който между първо и второ четене отново се променя Законът за държавния бюджет, отново с депутатско предложение. Тогава бяха ли допустими тези предложения и къде бяхте Вие тогава? Мисля, че пак бяхте тук в Народното събрание. Смятам, че е много важен този въпрос. Когато ние, народните представители, допуснем такава грешка и допуснем такива предложения да се приемат в пленарната зала, ние трябва бързо да изправяме тази допусната тази допусната грешка, а не да чакаме Конституционният съд да обяви текста за противоконституционен. Всички знаем, че вече има такова искане в Конституционния съд и е въпрос на време това да се случи. Трябва ли да го правим?

обясни, че § 17 е грешен, и каза, че трябва да се върви напред, но не по този начин. Мисля, че трябва да се вслушаме в думите на министъра на образованието. По отношение на § 17 – § 17 е типичен пример как не трябва да се прави законодателство и пример за опасната продуктивност на народните представители и на Народното събрание като цяло. Параграф 17 е един противоречив текст, един нелогичен текст, един неясен текст, който влиза в противоречие не само с Конституцията, но и със Закона за висшето образование. С § 17 ние казваме, че парите, които са предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 2.9 от Закона за бюджета, а именно допълнителни средства за увеличение на възнагражденията на членовете на академичния състав в държавните висши училища, ще бъдат предоставени при определени условия. От една страна, казваме, че те трябва да отговарят, тоест показателите и критериите им в правилниците трябва да са съобразени със Закона за висшето образование. От друга страна, казваме, че това трябва да е отразено в методика на Министерския съвет. От трета страна, казваме – изведнъж се появява изречение на самата Комисия по бюджет и финанси, дори не е направено и писмено, в което се казва изведнъж, че нови показатели и критерии трябва да се приемат с акт на Министерския съвет. Тоест появяват се показатели, критерии, методика, приети с акт на Министерския съвет между първо и второ гласуване на Закона. Не само това, а въз основа на този текст се появява един Проект на решение на Министерския съвет, в който вече се предлагат показатели, критерии и методика, но в тези показатели се предлага и промяна в Правилника за прилагане на Закона за академичния състав и се променят и наукометричните показатели, които са приети само и са влезли в сила 2019 г. Липсва последваща оценка на въздействието в нарушение на Закона за нормативните актове, няма искане от самия орган защо тези наукометрични показатели се налага да бъдат променяни толкова драстично, и то при § 17 на Закона за държавния бюджет.

е за всички висши училища, тоест както за държавните, така и за частните висши училища. Критериите и показателите са вече крайно завишени, определят се с акт на Министерския съвет в нарушение на Закона за висшето образование, тъй като поправка в чл. 57 не е извършена, а там минималните критерии изрично са разписани в Закона и е казано, че тези показатели трябва да са в правилниците на съответните висши училища. Тоест дотук имаме няколко нарушения на Конституцията и на законите, но явно тези нарушения се пренебрегват от всички тук в пленарната зала, които са против приемането на този законопроект. Не само това, не стига, че се връзва с едни нови показатели и критерии, ами в същото време се казва, че средствата ще се предоставят въз основа на комплексна оценка за атестация, която и в момента е в чл. 91 от Закона, което е още по-голям хаос. Пълен хаос в законодателството, който е тръгнал от § 17 и минава през решението на Министерския съвет. Смятам, че ние като народни представители трябва с достойнство да излезем от тази ситуация. Затова и сме предложили отпадане на тази методика, отпадане на тези нови показатели и критерии, които да се определят с решение на Министерския съвет. съвет. Обръщам внимание, че решението на Министерския съвет не е нормативен акт. Да, то може би ще има нормативен характер, но не е нормативен акт и с него не може да се дерогират разпоредби на Закона за висшето образование. Все пак смятам, че управлението на страната трябва да се случва въз основа на закони, а не въз основа на решения. Все още сме парламентарна република, ми се струва, така че апелирам към приемане на този текст. Аз съм предложила

от Закона за висшето образование не е проследяван. Липсва регистър, липсва такава проверка и оценка дали всички висши училища към днешна дата са изпълнили тази стара разпоредба на Закона и тепърва се каза, че трябва да се прави ред, по който тази проверка да се извърши. Затова между първо и второ гласуване ще предложим тези средства да бъдат предоставени директно въз основа на предложение на министъра на образованието след съгласуване с национално представените синдикати и Съвета на ректорите. И смятам, че е честно и достойно, така както увеличихме заплатите на учителите, така както увеличихме заплатите на лекарите, да увеличим и заплатите във висшето образование и да продължим напред, ако искаме да правим наистина реформа. Да, ние сме за реформа, но смятаме, че тази реформа не трябва да се случва по този начин. Хубавото на този текст, може би и на целия този законопроект, от друга страна, е това, че ние станахме по-осторожни към промените, които се приемат в Закона за висшето образование, и за съжаление, установихме, че отново между първо и второ четене се опитва да се прокарат отново концептуални предложения, които този път няма да допуснем да се случат на второ гласуване. И накрая ще завърша с Петко Каравелов, който в Учредителното събрание е казал, че законодателите трябва да се водят от един основен принцип – че учрежденията и законите трябва да принасят по-малко вреда и повече полза. Надявам се ние днес да покажем, че не трябва от ИТН.) ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Митева. Това беше становище по вносител. Заповядайте, господин Свиленски. Много пъти Ви спомена госпожа Митева, вероятно сте се засегнал. Имате думата. И после минаваме към дискусия. защото мисля, че не е сега мястото. Госпожо Митева, попитахте къде е била БСП през тези 30 години, когато са се приемали Законът за НЗОК, Законът за ДОО и Законът за мерките. БСП през всичките тези 30 години беше тук в парламента и нито веднъж не наруши Конституцията, и за първи път от 30 години имаме внесен Закон за изменение на държавния бюджет от група народни представители. За първи път! Тук и господин Адемов се опита да оспори, но така е, няма, Вие правите прецедент. Няма такъв случай. Вие... Тоест да довърша първо по законите. Ние като опозиция също сме се опитвали да променяме бюджета, но сме го правили, спазвайки Конституцията и спазвайки законите. Внасяли сме проект на решение, с което задължаваме Министерския съвет да внесе изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, касаещ еди-кой си сектор. В случая беше пенсиите. Тоест има си начин, по който това може да се направи, без да се нарушава Конституцията. Пак казвам, господин Ананиев, излезте, моля Ви се, уважавам Ви като финансист. Не искате, ама гласувате, стоите седнал там, хората си мислят, че правят нещо конституционно допустимо. Вие сте били

всички сме за това нещо и това ще стане следващия понеделник, когато правителството ще внесе Закона за държавния бюджет. Това нали е ясно на всички – че в понеделник влиза актуализацията и това нещо ще стане факт? И това нещо ще стане факт! И не знам защо трябва да го направим по незаконния начин, за да може Конституционният съд да го оспори и накрая тези професори и тези хора, които очакват от нас 20 милиона, да не получат нищо?! Тоест да бъдат излъгани от същите тук, които се кълнем, че спазваме Конституцията и законите. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Ганев. След това господин Панев. Господин Председател, да, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим отпускането на тези средства за българската наука. Да, в същото време обаче смятаме, че това, което се прави в момента, не е правилно. Да, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че когато се обсъждаше бюджетът само преди няколко месеца, тук в тази зала министърът на финансите ясно и точно даде да се разбере, че е против това, в резултат на което имаме орязването на тези пари и неспазването, и недаването им. Да, същият този министър беше против да се отпуснат пари за българските музеи и въпреки това залата гласува и отпусна тези пари. И да, до ден днешен тези пари не са дадени от същия този министър. И затова сме в момента в тази ситуация, която трябва да обсъждаме, и да се прави прецедент, който не е правен, откакто има български парламент 32 години в най-новата ни история. От друга страна обаче, нито аз, нито който и да е от моите колеги в парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ не може да приемем, че на гърба на българските учени трябва да се прави реклама на една точно определена партия, управляваща заедно със същия този министър, който преди малко описах какви, да не кажа машинации, какви неща прави само и само да не спази бюджета и да не отпусне въпросните пари. И само дни преди да влезе за обсъждане новият бюджет, актуализираният, който най-вероятно ще бъде актуализиран наесен по ред причини, трябва да гласуваме това нещо и да се вкара, и да се водят битки, и да губим отново парламентарно време. Защо? Само дни по-късно от днес ще имаме предложение за нов бюджет. Защо се прави? Пак повтарям, ние ще го подкрепим. Ние в Комисия го подкрепихме и сме твърдо за, и когато се обсъждаше този бюджет, ние казахме, че трябва да се дадат тези пари. Ние имахме конкретно предложение, което направихме тогава за 20 милиона, да се дадат за науката. Видяхме какво направи финансовият министър. Това боричкане в коалицията Ви не дава нищо хубаво на българския народ. Абсолютно нищо! Седите и се атакувате от началото на това пленарно заседание. Едната страна, другата, не мога да се ориентирам коя от тези две партии са управляващи и коя е опозиция, кой на кого скача и обяснява, че нарушава Конституцията. Ролите бъркате. Вие сте управляващи и не трябва да се прави по този начин, защото в крайна сметка нищо хубаво няма да постигнете и нищо няма да дадете нито на науката, нито на каквото и да било друго, защото нарушавате неписаните закони. Защото тук в тази зала има бивши финансови министри и ще Ви кажат, че това не трябва да се прави, защото създавате прецедент, който най-вероятно ще мине. Когато идвате тук в тази зала и влизате, и печелите избори, и ставате мнозинство с другите си коалиционни партньори, на гърба на това, че се упражнявате върху ГЕРБ и обяснявате колко те са лоши, от първия ден спазвате абсолютно всичко това, което те са правили 12 години. Нищо ново! Абсолютно нищо ново – нито променихте, нито въведохте. По нищо! Напротив, ето това е нова иновация. Те не си позволиха да го правят никога, в момента Вие го правите. Не знам как смятате и докъде ще стигнете, но тази безпринципна политика, която се води от тази зала, от хора, които обясняват, че са промяна, не, не сте промяна по никакъв начин, в нито една сфера. И да, ние не смятаме, че министърът на образованието трябва да продължава да е министър на образованието по ред причини. Пълната неуредица в цялото му министерство, неадекватната му политика по време на така наречената ковид криза, когато караше болни деца с астма, с медицински становища да ходят в училище с маски, с риск за живота им. Същият този министър в тази зала обясняваше, че няма какво да направи. Същото нещо се наблюдава и в момента. Повече от може би една година управлява той, през различните министерства, различните правителства и в момента. Пълни неуредици във висше, средно образование – във всяка една сфера, за която той отговаря. И в момента пак виждате. Извинявайте, той е в ръководството на проектопартията „Продължаваме Промяната“. Министър на финансите е един от лидерите на тази партия. Ами те ако не седнат да се разберат за парите, които не дава финансовият министър, кой да се разбере?! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ли да ги дадем?! И тук се разиграват едни сценки – ИТН вкарват едно нещо, БСП против това нещо, проектопартията „Продължаваме Промяната“ гледа отстрани, „Демократична България“ и те гледат отстрани, и в крайна сметка кой печели? Абсолютно никой! Призоваваме за здрав разум, призоваваме да вземете решението. Коалиция сте, някой да стане, да излезе и да каже: „Колеги, след една седмица или след пет дни ще го внесем и тези пари ще бъдат приоритетно отпуснати.“ Вие не го правите. Защо? За да могат ИТН да си правят пиар пред учените ли? Ами всички го подкрепихме това нещо на Финансова комисия и сега в момента се оказва, че някои са против, и то пак от управляващите, и не искат това нещо да стане. От управляващите станете и вземете твърди политики, решете проблемите, а не се оправдавайте с всичко друго. Не се оправдавайте с война, с европейски директиви, със световното положение и със световния заговор срещу Вас.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ганев, много кратка реплика. Не се изненадвам от това, че Вие говорите по общополитически теми, когато става дума за един конкретен дебат. Това си е присъщо на Вас и на Вашата политическа партия. Но ме изненадва всеки път, когато излезе представител от Вашата партия и когато трябва да направи някое изказване, колко е неподготвен с данните, които може да включва в изказването си. знаете, че аз се стремя към единен стандарт към всички (смях), и този единен стандарт – може и да Ви е смешно, но този единен стандарт е, първо, да се информирате, че парите на музеите вече са по сметките Знаете колко аз и госпожа Митева сме държали тези средства да бъдат там и сме повдигали тази тема, но би било добре, когато излизате на тази трибуна, да не заблуждавате вече хората. А парите

Ганев, господин Каримански вече го каза, но аз искам да го кажа с истинските му думи. Докога ще заблуждавате хората, господин Ганев, с Вашите измислици тук от трибуната? Не стига, че сте неподготвен, не стига, че нямате нито едно предложение за бюджета, ами и казвате, че не са дадени парите за култура. Дадени са парите за култура, господин Ганев. Стига сте лъгали от трибуната. Кого лъжете? Няма. Заповядайте за дуплика, Господин Ганев, когато казахте за музеите, трябваше да добавите нещо много важно. Два месеца подред българските музеи фактурираха и осчетоводяваха в своите заплати

звъняха и питаха в Министерството на културата, в Министерството на финансите кога тези пари ще бъдат отпуснати, защото ги имаше действително заложени в бюджета и за това ние гласувахме. Само че това нещо не се случваше по една или друга причина. Може би трябваше във Вашето изказване да наблегнете на това, че тези пари, незнайно защо, бяха бавени – да, те вече са преведени, но буквално стана преди дни, и то след месеци бавене, което наистина е много необяснимо. На това трябваше да наблегнете, защото иначе сега давате възможност на разни други лица да се упражняват на Ваш гръб. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Костадинов. За дуплика – господин Ганев, заповядайте.

е плод на това, че сте управляващи. И най-вероятно министър – обадили сте се, има кой да Ви вдигне и да Ви даде конкретен отговор в едно министерство, което отказва да изпълнява приет бюджет и отказва само защото министърът е решил, че няма да отпусне пари за музеи, да го бави максимално много. Чухте примерите за кога и как са фактурирали и какво са правили музеите. Аз няма как да знам дали вчера, онзиден е направено това нещо – факт е, че два месеца не се прави. Не виждам това с какво променя факта, че Вие внасяте промени в бюджета, след като след няколко дни тук отново ще разглеждаме въпросния нов бюджет – предложение за бюджет. Това не променя нищо. Не променя факта, че правите промени в последния момент, явно несъгласувани с Вашите коалиционни партньори, правите промени, за да докажете, че имате активност като политическа партия в дадена насока, при положение че сте управляващи. По-скоро излезте и кажете това, което аз казах, защото такива са фактите. Министърът на финансите отказва да прави неща, които са гласувани в парламента. Той е длъжен и ги отлага във времето постоянно, с цената на това да страдат цели институции, защото това са не само културни институции, това са и образователни институции. Ето това е истината.

да бъдат заблуждавани както народните представители, така и академичната общност, училищата и всички останали, че заплатите се фактурират. Това трябва да е срам за народните представители, които са в Икономическата комисия, които са в Бюджетната комисия, че изобщо заплати могат да се фактурират – те се начисляват. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря за уточнението, господин Каримански.

Това е крайно обидно. Това е причината текущото Народно събрание да има толкова нисък рейтинг. Когато хората, които стъпват на тази трибуна, използват толкова нисък език на говорене,

Зависи как се употребява, господин Биков. Аз правя процедура, господин Председател. Ако може да повикате в залата и финансовия министър Асен Василев. Ясно е, че е сложна тази ситуация, която се случва в момента, и неговото отсъствие тук, въпреки че Законопроектът е внесен внесен от народни представители, не е оправдано. Напротив, той трябва да бъде задължително тук, защото в момента чисто политически това, което се случва, е, че той бива бламиран от парламента. Той трябва да бъде тук, за да каже какво мисли и защо се е стигнало до тази ситуация, в която той да загуби мнозинството в парламента. Моля да се обадите и да дойде – не от уважение към парламента, а от уважение към себе си. Благодаря Ви.

Тази точка не е внесена от Министерския съвет. Вие с Вашите гласове, с гласовете на ДПС и на ИТН, и на още кой приехте тази точка да се гледа. Ами осигурете финансист, който да я защитава. Защо искате финансовият министър да дойде? Финансовият министър не е внесъл изменение на бюджета, когато го внесе финансовият министър – ще бъде тук. Чакайте малко, господин Вълчев. Вие имате изказване, но искате процедура, но нека първо господин Костадинов. Само да кажа, че ще помоля да информират министъра на финансите, че ГЕРБ биха искали да го видят тук, в залата.

корекция веднага в изказването на господин Ганев, като нарече един от народните представители индивид. И също така тука много правилно един от представителите на управляващата партия „Продължаваме Промяната“ каза, че

Сега започваме да правим дебата вече съвсем не по същество.

Уважаеми господин Председател, моето предложение е по-различно от това на господин Биков. Аз смятам, че тук трябва да дойде министърът на образованието и науката. Ако бламираме някой днес, това е министърът на образованието и науката. Ако има идеолог зад тази разпоредба, това е министърът на образованието и науката. Той вчера на Комисията по образование каза, че е видял тази разпоредба в „Държавен вестник“. Аз имам що-годе добра памет, спомних си, че на Бюджетна комисия в началото на годината вносителите ни заявиха, че този текст е предложен от министър Денков. Много се съмнявам вманиаченият реформатор да бъде господин Гечев, не съм усетил такива амбиции от него – да обвързва атестацията с финансирането на тези 20 милиона, напротив, господин Гечев най-добронамерено искаше да се предоставят тези 20 милиона и те да се предоставят по-бързо.

друг колега от ГЕРБ иска министърът на образованието да бъде тук. Може би и двамата трябва да бъдат тук всъщност, но моля да бъдат информирани техните кабинети за това желание. Дали вече може да минем към изказвания, или държите за процедурата си? (Шум и реплики.) За процедура ли?

Господин Председател, следва, когато излизат от „Продължаваме Промяната“, да им припомните, че и те, както Лена Бориславова, също могат да използват Гугъл – да се докоснат до тази технологична новост, и когато правят процедури за това колко било обидно да се казва думата „индивид“, да прочетат, че „индивид“ е понятие, с което се изразява единица живо същество – то може да бъде както човек, така и друг биологичен вид.

на ВЪЗРАЖДАНЕ, Вие не предприехте нищо, а сега правите устна забележка на господин Цончо Ганев, че било много обидно да използва думата „индивид“. Моля Ви с еднакъв аршин и по еднакъв начин да се отнасяте към всички парламентарни групи, защото иначе във Вашата коалиция затвърждавате практиката, когато Ваш представител води заседанието, да го прави в ущърб на опозицията – нещо, което не е редно и не трябва да продължава. Благодаря Ви. Благодаря, господин Георгиев. Все пак да кажа две думи. Сигурно Ви е направило впечатление, че най-много спорим с господин Свиленски от вчера и насам, първо. Второ, се опитах и вчера, и не ме дърпайте за езика сега, да запазя достойнството на групата Ви и на лидера Ви. Да не правим така, че да се налага в моите обяснения да говоря неща, които не е хубаво да се чуят. Затова предлагам сега да продължим с изказванията. Господин Славов, Вие имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Моето изказване ще бъде разделено на две части. Първо, по същността на Законопроекта, после по формата. По същността. Колеги, мисля, че всички можем да се обединим около идеята, че висшите училища и преподавателите в тях трябва да получат увеличение на своите заплати, че трябва да се повиши качеството на висшето образование, че трябва да има някаква връзка между заплащане и качество и че всичко това трябва да стане по съобразен със Закона и Конституцията ред. Със сигурност § 17 – и тук напълно подкрепям мотивите на вносителите, § 17 от Закона за бюджета не отговаря на някои основни изисквания на правовата държава. Едно от тях е да няма флагрантно нарушение на Конституцията или противоречие с Конституцията, каквото всъщност голяма голяма част от нас е налице с § 17, дори вече има и висящо дело в Конституционния съд. На второ място, § 17 е изключително проблемен, защото през разпоредби в Закона за бюджета се създава режим, който противоречи на изричен текст в Закона за висшето образование. Това също е недопустимо и нарушава принципа на правовата държава. Трябва ли § 17 да бъде отменен по възможно най-бързия начин? Да, трябва. Сега по предложения законопроект. Ще си позволя да вляза в ролята на конституционалист и да кажа следното: дори и да сме съгласни с аргументите по същество на вносителите, рискуваме твърде много да минем отвъд границите на конституционната правова държава, ако подкрепим днес този законопроект. Вероятно това е формален аргумент. Конституцията изрично казва в чл. 87, ал. 2 кой може да изработва и да е вносител на Закона за бюджета. Аз съм съгласен с голяма част от аргументите на колегите вносители, логиката, която те са развили, но все пак при наличие на изричен конституционен текст, при наличие на флагрантно противоречие или колизия с този конституционен текст твърде малко място остава за това да тълкуваме и да интерпретираме този конституционен текст. Тоест има сериозен риск, ако днес подкрепим този законопроект, да създадем един опасен прецедент за нашето Събрание, който може да се използва днес по благороден начин, с легитимна, но утре с не толкова легитимна цел. Именно затова от „Демократична България“ няма да подкрепим Законопроекта, имайки предвид и това, че само след 10 дни в Народното събрание трябва да се гласува актуализация на Закона за бюджета, и там ще настояваме да има конкретна отменителна разпоредба на § 17. Ако трябва да резюмирам имаме легитимна цел, която се споделя от мнозинството в тази зала, но имаме юридическо средство, което твърде спорно и твърде колизионно преследва тази легитимна цел и можем да влезем в сериозен конституционен проблем. Само една хипотеза да развием. Парламентът гласува Законопроекта, президентът налага вето. Ветото се преодолява – дело в Конституционен съд. Не бива да допускаме да влизаме в такива конституционни процедури, които по-скоро могат да забавят решението на проблема, а не да го ускорят. за мен и моята парламентарна група най-логичното решение е да изчакаме Закона за бюджета след 10 дни и там да свършим работата, която колегите вносители се опитват да свършат с този законопроект. Благодаря Ви.

но никъде не казва измененията му. Така както Конституцията много ясно във всички хипотези, когато се прави изменение, го е посочила, като започнем от чл. 84 на Конституцията и приключим с чл. 153 и следващите. Там ясно се говори, включително за измененията и допълненията. Тук говорим за „Законопроектът“ – да, защото конституционният законодател е имал предвид рамката, фискалната политика, защото наистина Законът за държавния бюджет това е политиката на държавното управление. Затова се говори по този начин. Но нека да не формализираме и да отиваме към всичките изменения, защото поставих въпроса: какво става с депутатските изменения. Тогава депутатите не трябва да пипат между първо и второ гласуване, защото те могат да променят цялата рамка между първо и второ гласуване. В Закона за публичните финанси между другото има един текст, който казва, че Законът за бюджета трябва да се измени тогава, когато са нарушени основни показатели, но не казва „само тогава“. Тези думи липсват в Закона за публичните финанси. Както и в Закона за публичните финанси има един текст, който казва, че Законът за публичните финанси може да се изменя само с негов закон. Таково нещо обаче по отношение на бюджета също липсва. Така че не смятам, че трябва да спекулираме в тази посока. Да, президентът може да наложи вето, но отново ще попитам защо президентът не наложи вето на Закона за бюджета на Касата, изменен с депутатски закон 2017 г.? Защо президентът не наложи вето на Закона за мерките, в който Законът за бюджета беше изменен, и то със съществено изменение? Тук наистина става дума за изменение, което трябва да се случи при което е ясно, че се нарушават принципите на правовата държава – принципът на правна сигурност, принципът на стабилност. И тук наистина трябва да сложим на везната кое е по-силното, защото тук е ясно, че имаме нарушение на Конституцията по отношение на чл. 53, ал. 4.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Славов, ние от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ изцяло се солидаризираме с това, което казахте. Първо, за да се спрат каквито и да е спекулации, ние искаме да кажем, че подкрепяме промяната по същество. Тоест да отпаднат всякакви условия пред това преподавателите във висшите учебни заведения да получат увеличение на своите възнаграждения. Не подкрепяме обаче начина, по който това цели да се случи с този проектозакон, който е предложен от народни представители,

се предлага от Министерския съвет. Така че ние сме против начина, по който това се случва. Призоваваме да се изчака. Следващата седмица имаме уверение, че Министерският съвет ще внесе Закон за изменение на държавния бюджет и тогава това ще фигурира там. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Куленски. Господин Вълчев, имате думата за последната реплика към това изказване. Господин Славов, аз нямам намерение да влизам в професионален дебат с Вас. Вие сте далеч по по добър специалист по конституционно право. Ние обсъждахме в парламентарната група допустимостта на този законопроект. Имаше различни мнения, но факт е, че имаше различни мнения – и какво е алтернативното мнение. Конституционният текст казва: „Законопроектът“ с определителен член, тоест може да се тълкува, ако четем буквално и само първоначалния законопроект, но ние, разбира се, никога не трябва да четем само буквата на закона. Какво стои зад смисъла на тази разпоредба в Конституцията? Стои виждането, че само Министерският съвет може да направи баланс на всички политики – на приходите, на разходите, сечението на всички държавни политики, публични услуги, публични дейности в една обща фискална рамка. Тази идея е доразвита и в Закона за публичните финанси, който забранява народните представители да правят предложения, които засягат приходите и разходите, освен ако не е осигурен източникът. Да, съгласен съм с Вас, че това е рискова промяна. Нито аз, нито ние можем да кажем дали тя е конституционосъобразна. Може да го каже Конституционният съд. И в този смисъл ние мислим, че рано или късно той ще бъде сезиран и ще има решение по темата, но са възможни две алтернативни решения, според нас. Едното е, че народните представители нямат право да предлагат никакви промени в Закона за държавния бюджет. Възниква въпросът, който и госпожа Митева зададе: „Защо могат да правят промени между първо и второ четене, а не могат да предлагат законопроект, който не касае приходите и разходите?“ Обръщам внимание, който не касае приходите и разходите. В Закона за счетоводството имаше един принцип предимство на съдържанието пред формата. Тоест ние приоритизираме формата. Едната форма е недопустима. Другата е допустима. Само разсъждавам. Казвам Ви и другата гледна гледна точка. Другото възможно решение на Конституционния съд е, че не могат да се правят промени, които засягат приходите и разходите, защото приходите и разходите са същината на бюджета – фискалният баланс е същината на бюджета.

тяхното търпение е изчерпано и ако няма промяна в § 17, която да ускори предоставянето на средствата, те ще

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря на колегите за репликите. Дебатът, който водим, е важен, защото той очертава до голяма степен волята на това Събрание да се придържа стриктно към правилата или пък в определен случай да ги заобикаля, да ги тълкува или понякога да ги нарушава. Аз предпочитам това Събрание да се придържа стриктно към правилата, без друго всеки ден ставаме свидетели на аргументи на решения, които често пъти са около правилата. Поради това, приемете го като конституционен пуризъм, но продължавам да считам, че особено когато има спор, и този спор, от една страна, имаме един сравнително ясен конституционен текст, от друга страна, имаме аргументи, които са юридически, до голяма степен издържани аргументи, казвам го с респект и към госпожа Митева, и към господин Вълчев, но самият факт, че имаме спор, и от една страна, имаме конституционен текст, който за голяма част от хората е ясен и досега не е пораждал такъв спор, от друга страна, имаме едни аргументи, които също до голяма степен

парламентарната практика да ме опровергае, но за мен, за нас това е по-сигурният избор в момента. И ще си позволя да цитирам едно от есетата във „Федералистът“ на Джеймс Медисън, в което се казва следното: „Можем ли да се надяваме на хартиени прегради на Конституцията да обуздаят завладяващия дух на властта.“ Е, не, не можем да се надяваме само на Конституцията без нейните контролни механизми да обуздае властта. Но все пак поне първото изискване е да се придържаме стриктно към текста на Конституцията и тогава вече, ако не сработи това стриктно придържане към текста на Конституцията, да се обръщаме към контролните механизми – Конституционен съд, президентско вето и т.н.

на записалите се и съобразявайки правилото за редуване на групите. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Защо се стигна дотук? Стигна се дотук заради желанието на министъра на образованието и науката да направи една реформа, която иначе не е в грешна посока, по неправилен начин. Неправилна е формата – обвързването със средства от бюджета. Неправилно беше направено предложението – между първо и второ четене концептуална промяна, както каза и госпожа Митева, без да е минала през обществено обсъждане, без да е обсъдена с ректорите – въобще целият стил на реформа, който демонстрира министърът, е как не трябва да се прави реформа. По възможно най-лошия начин – и комуникационно имаше настройване на академичните среди едни срещу други. В крайна сметка не една крачка напред – една назад, а това, което правим, е една крачка напред – две назад. Защо? Защото компрометираме и бъдещи усилия за реформа, а тези реформи, пак казвам, са необходими, полезни, но те трябва да бъдат правени по умен и по разумен начин. Втората причина, поради която се стигна, е липсата на политика по отношение на финансирането на висшите училища конкретно с бюджета за 2022 г. Последните години бяха прилагани две политики. Едната е за увеличаване на субсидията в зависимост от комплексна оценка за качество и реализация. Тоест, тези висши училища, които имаха по-добри показатели за качество и реализация, получаваха всяка година повече средства. Втората политика е изпреварващ ръст на минималните основни заплати за различните академични длъжности – асистент, главен асистент, доцент, професор. Тази политика беше проведена през 2020-а и 2021 г. В резултат на това минималните възнаграждения във висшите училища бяха по-високи, отколкото в системата на училищното образование. Тази година не е така. Тази година Тази година тази политика беше изоставена, но още по-лошо – беше изоставена и другата политика, която е за увеличаване на финансирането в зависимост от комплексната оценка за качество. Тоест ние нямахме никаква политика в бюджета, нямахме отношение на Министерския съвет към системата на висшето образование. Обърнах няколко пъти внимание на министъра, но всъщност липсата на политика се дължи на липсата на увеличение на средствата. Системата на висшето образование беше пренебрегната със Закона за държавния бюджет за 2022 г., за съжаление. Тук за пореден път ще поздравя господин Гечев, защото го направи по време на обсъждането на бюджета. пак казвам с риск да се повторя, искаше да бъдат предоставени тези средства, и то по-бързо, на държавните висши училища. Вчера министърът на образованието обвини народните представители, които са вкарали този текст, че са го вкарали, без той да знае. Той го бил видял в „Държавен вестник“. Това, което искам да разбера, е кой лъже в момента: министърът на образованието ли лъже, или господин Гечев лъже? Аз знам отговора на въпроса и ще Ви го кажа: министърът на образованието вчера излъга доста непочтено към Вас. Не знам дали е въпрос на липса липса на добра коалиционна култура, или на нещо друго, но този текст не трябваше да бъде предлаган по този начин – със Закона за държавния бюджет. Иначе другият аргумент на министъра беше, че не трябва да се дават пари, без да се правят реформи. Ако искаме да имаме качествено висше образование, то зависи, разбира се, от атестацията, от изискванията на преподавателите към студентите, но зависи и от това дали имаме достатъчно високи минимални заплати за академичните длъжности. Минималните заплати имат сигнално значение към хората, които се включват в академична професия. Ако искаме да имаме качествено висше образование, най-добрите студенти трябва да стават преподаватели. За да станат най-добрите преподаватели, трябва да имаме минимални заплати, които да надвишават средната заплата за страната. Пак казвам, минималната заплата има сигнално значение към към бъдещите преподаватели. Това беше политиката, която ние заложихме през 2020-а и 2021 г. Министърът на образованието оспори това. Той каза, че докато има преподаватели, които не отговарят на изискванията перифразирам, не трябва да се увеличават заплатите. Това е все едно да кажем: в една градина, понеже имаме плодове, които не са добри, няма да я поливаме. Ами ние утре няма да имаме нито един плод в градината. Това е концептуална реформаторска грешка. Да, реформи трябва да се правят, но и заплатите трябва да се увеличават. Те трябва да стават паралелно, но не трябва да се обвързват по този начин, защото иначе рискуваме да нямаме никакви плодове, да нямаме никакво висше образование, ако изоставим тази постановка. Заплатите на педагогическия персонал трябва да са 125% от средната за страната – нещо, което „Продължаваме Промяната“ изведоха като приоритет и заслужават да бъдат Това всъщност беше нашият приоритет, но по-важното е, че е залегнал в стратегическата рамка по време на последното правителство с премиер Борисов точно същото, 125%. По-важното е да имаме този политически, обществен и бюджетен консенсус, че учителите са важни и техните заплати трябва да бъдат по-високи от средната по същия начин – за да стават по-добрите ученици учители, за да имаме качествено образование. По същия начин и заплатите на преподавателите трябва да бъдат поне 150% от средната за страната. Тази крачка обаче не беше направена със Закона за бюджета, затова се наложи тези 20 милиона да бъдат предоставени допълнително. Те не са достатъчни, но все пак са крачка. Затова поисках министърът на образованието да присъства – за пореден път не чух коя от двете политики за него е по-важна: дали увеличаване на субсидията в зависимост от комплексната оценка за качество, или увеличаване на минималните заплати? Двете политики се бият в средносрочен хоризонт поне 3 – 4 години. След 3 – 4 години може да се съгласуват вътрешните структури, числеността на персонала с комплексната оценка за качество. В момента тези политики се бият.

Тези 20 милиона трябва да бъдат разпределени по ред между 38 висши училища. Това са два алтернативни реда, два алтернативни текста. За да бъде взето правилното решение, трябва да се знае каква е политиката. Но това е въпрос към управляващото мнозинство. Ако питате мен, аз ще Ви кажа каква трябва да бъде политиката, но управляващото мнозинство, и по-точно министърът, трябва да каже дали увеличава в зависимост от комплексната оценка, или се дават за увеличение на възнагражденията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вълчев. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, професор Гечев, имате думата. Благодаря Ви. Моята реплика, разбира се, е към колегата бивш министър на образованието Вълчев, който в интерес на истината коректно пресъздаде споровете около това кога и къде да се предоставят тези 20 млн. лв. Аз обаче в репликата искам да направя една колегиална бележка. Все пак изоставането на заплатите на преподавателите във висшите учебни заведения стана драстично в предишен период от петнадесетина година – 12 години. И тъй като се излъчва и по медиите, има други народни представители, трябваше да се каже и това: че ние и други колеги от парламента, и в комисиите – Икономическа и Бюджетна, и тук, в парламента, многократно предупреждавахме бившите управляващи, че заплатите на преподавателите във висшите учебни заведения, с примери – нали така, изостават драстично от средната заплата и от заплатите на учителите. Вашите аргументи, колега Вълчев, са точни. Няма как ние да искаме учители да останат с ниски заплати или от най-добрите студенти да не станат преподаватели. Но за това носим вина всички – някои повече, други по-малко. Така че предлагам да не се тупаме в гърдите и да се правим на герои, които спасяват висшето образование, да не се връщаме и много назад. Хубаво е, разбирам, че има общо съгласие тези пари да отидат при преподавателите и затова нека колегите юристи да кажат кой е най-добрият начин, без да нарушаваме Конституцията. В заключение, тези пари трябва да отидат при висшите учебни заведения, ако искаме да задържим най-добрите кадри за преподаватели. Освен това, прави са колегите, че задължително трябва да се осъществят и реформи, тъй като във всички сфери на страната, в това число и в университетската система, има проблеми. Тоест по-малко да се връщаме назад кой, къде, какво е казал – хората помнят, дайте да видим как да осигурим средствата на висшите учебни заведения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Има ли други реплики, колеги? Заповядайте, господин Гюров.

професор Гечев. Наистина наблюдаваме два основни проблема във висшето образование в последните години. Те не са се случили за последните три месеца, а за едни да кажем 10 – 15 години, в които други хора бяха управляващи. И двата проблема, както и в изложението каза преждеговорившият, са, от една страна, ниското заплащане, години наред изоставащо заплащане за висшите училища. Аз съм работил в система, която не е публична – в частния сектор. Там е много ясно – ако има качество, се предлага и съответното заплащане, има съответното търсене. Няма нужда да се търсят държавни средства, за да се спонсорира един продукт, който е добър. Но ниското заплащане – това е натрупване с годините. От друга страна, абсолютно важно за развитието на висшето образование е парите да следват качеството, тоест да има промяна в атестацията, в качеството, комплексна оценка за качеството, което се произвежда във висшите училища, и тогава нещата ще потръгнат. Сега малко сме в ситуацията, в която с чужда питка правим помен, и казваме: ето, сега ние не сме на власт, Вие увеличете заплатите. Да, точно това беше идеята, съм съгласен, трябва да се увеличат заплатите. Затова бяха отделени тези 20 милиона, но те не трябваше да бъдат раздавани на калпак, а да бъдат вързани с една оценка на качеството. Това беше и предложената промяна от професор Денков. Така че, вижте, може би не по най-правилния начин е била направена тази Ние се съгласихме и гласувахме в Бюджетната комисия, че това трябва да бъде променено. Тук идва въпросът как да стане това нещо? Моят подход от страна на риск мениджмънта е такъв, че да, трябва да видим какви рискове поемаме и какво седи отсреща. (Председателят Тук се казаха няколко неща относно дали е конституционосъобразно или не – определено има риск. Ние се опасяваме от влизане в процедури, които ще поставят Народното събрание като цяло в една много нелека и неприятна ситуация, с цел да постигнем какво? Да изпреварим актуализацията на бюджета с една седмица или с две седмици. Аз мисля, че всички сме съгласни, че тези промени и тези средства трябва да стигнат до висшите училища, но предлагаме това да стане по един безрисков, бърз начин, който е през актуализацията на бюджета, в следващите няколко седмици този проблем да бъде решен, без да

погледнете, в много голяма част от този период средните заплати на учителите бяха под средната за страната. Но в резултат на разговори, какъвто е днешният, пак казвам, се постигна един положителен обществен, политически, бюджетен консенсус, че трябва да бъдат поне 125% от средната за страната. По същия начин днес трябва да говорим. Да, имаше изоставане, но пак Ви казвам, през 2020 г. ние регламентирахме по високите заплати и ги финансирахме. Защо сега правим крачка назад?! Добре, закъснели сме, но още по-лошо от закъснението е да правим в момента крачка назад. Нека да се насочат средствата към увеличение на минималните заплати като допълваща субсидия над тази, определена по реда на чл. 91, да се предоставят допълнителни средства с актуализацията, да се направи политиката за увеличаване в зависимост от комплексна оценка за качество – тоест и двете политики могат да се правят паралелно. Подписахме с висшите училища споразумения да оптимизират структурите си – там, където са с ниска оценка, това нещо да се прави отделно. Тоест и реформата, за която говорите, и увеличението на финансирането да се случат и системата да върви към по-добро. Вие казахте 10 години, ама от тези 10 години две години и половина от тях сегашният министър Денков беше министър и заместник-министър. Това е по времето на десетте години на ГЕРБ, за които говорите. Той отговаряше за висшето образование и заедно с него – аз тогава бях главен секретар, сме направили промени, които, смея да твърдя, че бяха непопулярни, бяха болезнени за висшите училища – беше отрязан приемът в над 30 професионални направления. социалните, стопанските и правните науки с 60% отрязахме приема. Вижте някои висши училища, като Стопанската академия в Свищов и други – пет пъти им беше намален приемът. Но висшите училища възприеха тази реформа. Те едва ли не се съгласиха да се самобичуват. Защо? Защото тя беше правилно изкомуникирана. Тоест, ако се направи една реформа правилно, ако се направи с подходящите стъпки,

Последно: защо не с актуализацията? Разбира се, че може да се направи с актуализацията, но пак Ви казвам, вчера на комисия прочетоха и протестните декларации. На комисия синдикатите казаха, че им е изчерпано търпението. Защо им е изчерпано търпението – просто защото не вярват. Те вече са с болезненото усещане, че биват баламосвани. Министър Денков просто трябваше да каже: да, съгласен съм тези средства да бъдат дадени тази година за увеличение на възнагражденията, а с актуализацията да финансираме увеличението на средствата в зависимост от комплексна оценка за качество

Ще кажа как са записани колегите в поредност, в която ще давам думата: Андрей Гюров, след това госпожа Белобрадова и след това господин Филип Попов. Заповядайте, господин Зарков. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Едно от най-често използваните словосъчетания от тази трибуна е върховенството на закона или върховенството на правото. То има много измерения, но може би най-характерното от тях е, че всички органи и всички индивиди са подложени на закона, дори и върховните. Естествено, когато си върховен орган по Конституция, както е Народното събрание, контролът върху това дали спазваш собствените си правила е по дефиниция по-слаб – няма над теб или е индиректен, Конституционният съд се произнася само ако бъде сезиран, президентското вето може да бъде преодоляно и остава една голяма гаранция, за да бъде спазван Правилникът себеограничението. И тук намирам аз ролята на юристите в парламента – нелека роля често болезнена роля, защото ти се налага да се изправяш срещу легитимни обществени очаквания, каквито са тези на преподавателите, срещу собствената си група, където народни представители са подтикнати от емоцията на деня или от своята приемна, за да ги поставяш в рамките на Правилника и Конституцията, разбирайки, че това не е забавяне или препятствие на процеса, а гаранция за неговата ефективност. Тежка е тази роля, неблагодарна е и обикновено другите не те обичат. Само вчера в Правната комисия бяхме изправени пред такъв много тежък проблем – за педофилията, където народни представители искат да направят нещо и ние им казваме: ще го направим след седмица, когато сме готови с текста, така че да не се окаже, че вместо да изпишем вежди, избождаме очи, и това се случва всекидневно. Днес е такъв въпросът, и то на конституционно основание. Чуха се много неща и естествено, аз не мога да пледирам да съм последна инстанция и никога не бих го направил. Но Конституцията тук ми се струва пределно ясна Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет. В друга разпоредба пише, че той се приема от Народното събрание, откъдето е и възможността за поправки между първо и второ четене. В интерес на истината сравнителният конституционен анализ показва, че българската Конституция дава огромно поле за законодателна инициатива на народните представители. В други конституции не е така – изисква се определен брой, изискват се групи, за да няма пролиферация на непрекъснати предложения. Тук има само едно ограничение – конституционният законодател е внесъл само едно ограничение, само едно, и това е Законът за държавния бюджет. Не е Законът за ДОО, не е за НЗОК, които са свързани, естествено, но се внасят, разглеждат и гласуват отделно. Защо това е така? Защото днес, когато го приемем, ако приемем това предложение, то между първо и второ четене могат да завалят каквито и да е предложения, а гаранцията, че излизат от предметния обхват, не е достатъчно сериозна, тъй като мнозинството, което го е приело днес, може да го приеме и утре. Това е, защото бюджетът повече от всеки един закон изисква стабилност и той сам по себе си е акт със специфично значение – това е план-сметка, прогноза по съществото си. Като казвам това, минавам към следващата тема. Наистина, след като има консенсус в управляващото мнозинство, а доколкото разбирам и в коалицията, за решението по същество и след като се чака до няколко дни актуализация на сегашния бюджет, вкаран по реда, който е определен от Конституцията, то тогава тази инициатива и този дебат наистина стават до голяма степен неразбираеми. Аз съм готов, предполагам и Вие, да признаем, че именно „Има такъв народ“ поставиха този въпрос на масата, че именно те инициират премахването на този параграф и че са убедили коалицията с актуализацията да го премахне, и това ми се струва напълно резонно и честно. Обратното би означавало да направим сравнително опасен където десетките параграфи в Преходните и заключителни разпореди в Закона за държавния бюджет могат ежедневно да бъдат поставяни под най-различна форма на обсъждане. Една от най-ярките според мен характеристики на вносителите на този закон е, че те се придържаха към разбирането за парламентаризъм и за правила. Днес тази акция, която иска да изпревари инициативата с 12 дни, е наистина до голяма степен неразбираема и би имала сравнително тежки политически последствия, доколкото гласуването по Закона за бюджета заедно с гласуването за избор на Министерския съвет и вота на недоверие са онези лакмуси, които определят политическите мнозинства. Ще завърша със следното: разбираема е инициативата, добре е, че има такава чувствителност, но мисля, че има достатъчно начини това да се направи в срок и по правилата, защото веднъж прекрачиш ли едно правило,

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Зарков, досега никога не сме прекрачвали нито Правилника, нито Конституцията за тези три парламента. Ще Ви помоля да ми посочите кога аз съм нарушила Конституцията или Правилника – говоря лично за себе си или за колегите от моята парламентарна група. По отношение на чл. 87, ал. 2 липсва тълкуване на Конституцията по този текст, така че всеки има право да подаде искане в Конституционния съд и да поиска тълкуване на тази разпоредба, за да няма спекулации. Има много решения на Конституционния съд – тогава, когато има искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Закона за бюджета, на Касата, на ДОО, те винаги се гледат и знаете, че общо взето принципът един и същ и правилата са едни и същи за трите бюджета. Много ясно Конституционният съд във всички тези решения говори точно за това – за фискалната политика, за рамката, за приходите, разходите и за тяхното нарушаване, но никъде не се говори въобще да не могат да се внасят такива законопроекти особено в този случай, ако трябва да изправим една техническа грешка или ако трябва да изправим нещо, което е очевидно противоконституционно. Кое наистина натежава – Конституционният съд да не обяви нормата за противоконституционна, или да приеме в момента това изменение?! Още повече, че Конституционният съд си промени и практиката, така че този закон, ако бъде приет и бъде атакуван в Конституционния съд и Конституционният съд каже, че народните представители не могат да внасят такива закони, и го обяви за противоконституционен – старият текст няма да изникне. Тоест ще се появи празнота и този текст няма да го има и тогава ще се приложи директно чл. 1, ал. 5, т. 2.9, където средствата ги има за увеличение и директно ще се дадат за увеличение така, както стана с музеите, тоест няма никакъв Параграф 17 просто създаде едни условия и той е абсолютно излишен, създаде едни условия, които бяха абсолютно излишни и недопустими, но тогава това беше желанието на министъра на финансите. Защо не чакаме актуализацията? Първо, актуализацията не е ясно дали ще се случи за тези 10 или 12 дни и ние не сме видели никаква актуализация. Ние от „Има такъв народ“ текст на Закон за изменение и допълнение на бюджета не сме видели. Не знам, а Вие може и де сте видели. видели. От друга страна, когато аз поставих въпроса за изменението на този текст, ми се каза: да, ще бъде изменен, но само с чл. 57 от Закона за висшето образование. Ние не приемаме да ни се извиват ръцете и не приемаме изменението на § 17 да стане през задължителна реформа на Закона за висшето образование и чл. 57 – без задълбочени дебати и без цялата академична общност да седне и да каже своето „да“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Митева. Има ли втора реплика?

господин Зарков, явно има различни мнения. Аз не съм юрист и имам свое мнение по въпроса. Споменах го вече, че доста рискова ми се струва цялата ситуация, явно има различни виждания, че може и така, не знам. След като не се е случвало досега, значи има някаква причина, така че – да, имам свое мнение, но явно има и друго мнение. Затова казах, че това е един огромен риск, от една страна, да влезем в някаква процедура, която ще създаде прецедент, ще отвори възможности за промени между първо и второ четене и изобщо ще отвори кутията на Пандора. Тук искам да отбележа нещо друго. В момента говорим за спестяване на една седмица, на две седмици и аз съм абсолютно съгласен с Вас инициативата идва от „Има такъв народ“. В цялата коалиция има разбиране, както и господин Вълчев спомена, да, трябва да се промени това нещо и ние ще го променим. Но също трябва да отбележим, че днес половин ден вече се занимаваме с една процедура, която е под въпрос, с цел да спестим пет дни. А какво става с другата законодателна дейност и с нещата, които ни предстоят по Плана за възстановяване и устойчивост, цялата законодателна програма, която трябва да приемем?! Наистина това ли е дневният ред в момента на обществото – да спестим едни пет дни, като губим ценно парламентарно време, като поставяме цялата процедура под въпрос, след като има виждане, че това трябва да се случи и ще се случи в рамките на този месец? Това е моят въпрос. Благодаря.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

няма да влизам в разговор по същество за уредбата и за отношенията към образователната система и висшето образование в частност. Вие сама казахте, че тя заслужава дълбок дебат. Не мисля, че този дебат може да се получи по този начин и това е една от причините законодателят – конституционният, да е ограничил тази възможност. Няма да си позволя да посочвам нарушения на Правилника от Ваша страна или не от Ваша страна, защото на всеки най вероятно му се е случвало. Въпросът е имаме ли контролни механизми ние като зала и като мнозинство да не го допускаме да стигне докрай? Мисля, че прочитът на чл. 87 от Конституцията с първата му алинея, която определя законодателната инициатива, и втората, която е ограничителна, е достатъчно ясен. Мисля, че този прочит е доразвит в Закона за публичните финанси, и Вие сама казахте, че планирате и предложения между първо и второ четене – чл. 119, ал. 1 от Закона за публичните финанси също обяснява, че не се допуска извършването на допълнителни разходи или промени по консолидираната рамка, ако не е инициирано от Министерския съвет. След този дебат най-вероятно този въпрос ще стигне до Конституционния съд, но това не променя факта, че най-вероятно актуализацията на бюджета ще влезе съвсем скоро и в най-добрия случай този законопроект ще бъде присъединен към другия, надали ще се постигне. Но тук искам да Ви кажа нещо. Защо не казвам, че Вие сте нарушили Правилника в този случай? Защото, уважаеми господин Гюров, благодаря Ви за репликата и използвам повода да кажа с цялото си уважение, че този законопроект не биваше да бъде разпределян по комисиите това ме кара да се сетя за онази реплика на генерал Шарл де Гол, че политикът е човек, който може да казва не.

(ДБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като член на Комисията по образование и наука искам да обърна внимание на самия § 17 по същество, колеги, и ще повторя някои от аргументите, които бяха изказани досега. В него се оставя впечатлението, че рисуваме вратичка за много по-големи промени в системата на висшето образование и обвързваме разходите с много бързи резултати. Реално § 17 представлява грешка с неразбирането си как въобще функционира академичната общност, защото не можем през един параграф в Закона за бюджета да си купуваме бърза реформа, която има основополагащ стратегически характер. Не може един параграф в Закона за бюджета и не може той да бъде пръчката, с която ще подкараме същата тази реформа. Ние дължим на академичната общност широк и задълбочен дебат, а не да ги заплашваме с липса на финансиране. Днес имаме и втори проблем опитваме се да поправим една грешка по начин, който е невъзможен и недопустим. Това не оправя нещата, а само ги влошава. На един месец сме от актуализацията на бюджета, колеги, нека не правим допълнителни спорни действия, за да поправяме един параграф, който сам по себе си е изключително спорен, нека не създаваме прецеденти, на които ще се позоваваме после години наред. Дължим на този етап на академичната общност бюджетираните средства безусловно, защото реформа не се прави под заплаха от обедняване, сякаш сме изчерпали всякакви други средства, при условие че не сме. С актуализацията всъщност парите ще стигнат по най-бързия начин и после ще дойде време да отворим широка дискусия за реформата в атестирането. Що се отнася до този законопроект. Фразата, която най-често чувам тези дни, е: „Не съм конституционалист, но…“, и тази фраза започва да отразява обстановката, в която се намираме напоследък. Нека подкрепим най-сигурния начин и безспорен начин за академичната общност

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаема госпожо Белобрадова, много ми хареса встъплението на Вашето изказване, в което Вие направихте един много хубав анализ колко е сгрешен § 17 и много ми хареса това, което казахте, как не може под заплахата, че ще бъдат спрени един пари, да се прави реформа. Това наистина е такова силово, диктаторско действие. В демократично общество като нашето не би трябвало да се прави така. Същевременно обаче казахте малко по-нататък: „нека не правим спорни поправки на текст, който е изключително спорен“, и това ме учудва, колеги. Забелязали ли сте колко дребни камъчета ние имаме в обувките? Някакви такива законови несъвършенства, някакви пропуски в законите – това се е случвало в абсолютно цялото законодателство, и то е обективно обусловено. Няма да влизам сега в дълги анализи, но ако има едно малко камъче в обувката, колеги, защо да не вземем да го извадим? Вижте, от опозицията нямаме никакъв интерес да Ви помагаме в момента, защото в крайна сметка, ако правилно разбираме, § 17 е отворил проблем на мнозинството. се вика, ако ние сме безотговорни хора, колкото повече се задълбочава този проблем, толкоз по-добре, настройвате някакви общности срещу себе си, настройвайте ги. Пак казвам, мислейки за това как да направим живота си по-подреден и по-спокоен, защо, ако има едно малко камъче в обувката, да не го извадим? И кое е по-спорно? Спорно е да се промени сега § 17, защото Конституцията пречи или какво? Разбирате ли? Ние сме разумни хора и ако сложим нещата на баланс на везната, на мен ми се струва по-разумно в момента да се извади камъчето от обувката, отколкото да водим конституционен дебат, в който и аз бих участвал с удоволствие, но в момента няма никакъв смисъл. Въпросът е може ли да се реши дневният проблем, или не може? Ако не можете, здраве да е. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Има ли други реплики към изказването на госпожа Белобрадова? Няма. За дуплика – имате думата, заповядайте.

Конституцията е основният закон, с който трябва да се съобразяваме. Да, в момента наистина дебатираме по това дали всъщност, вадейки едно малко камъче от обувката, не си слагаме един огромен камък, с който дори не може да продължим напред. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Макар че изказването е по същество,

Ако се вслушваме едни в други и не ръкопляскаме само на това, което на нас ни е угодно, тук няма да се налага да правим компромис, нито да нарушаваме правилници, Конституция, закони и така нататък, защото все пак Народното събрание не е Teatro alla Scala. Би трябвало да знаем, че има Конституция, има закони, има Правилник и трябва да бъде спазван независимо от това дали имаме интерес или не. Толкова по процедурата и дали тя трябва да продължи, дали трябваше да бъде спряна. Но защо се наложи да се действа по този ред, по това искам да се спра, защото никой всъщност не бърка дълбоко в раната. Има ли нужда? Тук ставаше въпрос за една реформа, която да повиши качеството на академичния, на атестационния процес и така нататък. Окей, всички сме убедени, че има нужда това да се случва. Вие обръщате ли внимание на начина, по който се случва? Вие смятате, че предложеното от министъра на просветата – от господин академика, е начинът, по който трябва да се повиши качеството и на атестационния процес, качеството изобщо на академичния процес? Ами не, колеги. Това е нова зависимост от организациите на Сорос. Да Ви питам: тези научни публикации, които се включват в базата данни, обозначени като SCOPUS – това е на английски изписана абревиатура, научни статии, студии, обзори, глави от книги, монографии или сборници, и още една организация – Web of Science, те са неправителствени организации, чии? Тук защо никой не говори за тези неща? Откъде накъде един професор, един научен работник, или един асистент, или въобще един академичен служител ще трябва да зависи от някакви частни, от някакви неправителствени организации, които знаем в чии среди са? Значи, какво – сега отново поставяме цялата академична общност, кариерното им развитие да зависи само от това? Прощавайте, ние този процес го наблюдаваме вече 25 години в България. Като започна тук, от тази трибуна, да говоря за зависимости от определени кръгове и започват подхилквания, вместо да започнат подсмърчания. Ето затова възниква този казус, колеги от БСП. И когато се хващате за буквата на закона, на Конституцията и на Правилника, сте прави, но по същество Вие не би трябвало да подкрепите такава реформа на министъра на образованието, защото това не е реформа. Това е тотална зависимост от едни кръгове и после се чудите университетите защо не са български и не преподават нищо българско, и после се чудите кого да обвините какво се случва там и защо всеки, който иска да има кариера, ще защитава каузите точно на тези хора, които невинаги са нашите каузи, ако и да се кълнем в еднакви евро-атлантически ценности, тук няма нищо общо геополитическата ни ориентация. Абсолютно нищо общо! От тази гледна точка може да гледате на нашето гласуване днес от по-дълбокия смисъл, защото, ако ние позволим такава реформа, ще ни направят такива реформи навсякъде, и в детската градина. Учуден съм, да не кажа като Ива Митева, изумен съм, от това как с лека ръка пускате да се прокарват неща, които са дълбоко ведни за българското общество, за българското висше образование, за академичната, научната сфера и така нататък. Благодаря Благодаря Ви, господин Цонев. Професор Михайлов за реплика. Докато професорът започне изказването си, искам да поздравя гостите от 32 училище „Климент Охридски“. Добре дошли!

понеже започнахте да говорите, както казват някои хора, за наука, и аз ще се опитам да Ви отговоря съвсем сериозно. Първо, целта на този законопроект не е да се заклейми академик Денков. Второ, реформата трябва да започне от други места. Той се опитва неистово да започне нещо. Самият той никога не е казвал, че всичките му действия са правилни. Опитите на Комисията по образование са да примири донякъде, но инсинуациите, че SCOPUS и други индекси са принадлежащи към някакви тайнствени общества, от които ние ще станем зависими, това граничи с фантасмагории, които не искам да коментирам. Те не са достойни за човек като Вас, който, мисля, че когато говори за наука, трябва да бъде съвсем точен, така че нека тук да не заклеймяваме академик Денков. Той се опитва да направи нещо. Аз ще Ви задам един въпрос: докога ще се правим, че не виждаме, че в България няма сериозна наука; докога ще се правим, че не виждаме, че не даваме нищо за наука; докога ще се правим, че не виждаме, че раздробяваме висшето образование на стотици учебни заведения, при които принципът: „Парите вървят след студента“, са се превърнали в хранилка на този и на онзи? Така се срути Свищов едно уникално учебно заведение с огромни традиции. Докога ще се правим всички, че не виждаме всичко това? И въобще този законопроект може да отвори само кутията на Пандора. Науката ни е в трагично положение. Младите хора не искат да се занимават с наука. Те бягат в чужбина в чужди екипи, не се връщат тук вече. Този въпрос си задайте, но не към академик Денков. Той се опитва нещо да направи, нека да му помогнем, колкото можем. И аз не съм съгласен с много от нещата, които тази реформа в момента се опитва да се реализира, но да се анатемосва опитът… Даже малко ми е неудобно, тук и един министър, който много уважавам, господин Вълчев, и той се опита да го нападне него фронтално. Опитва се – нека да помогнем с нещо, там, където е сбъркал, да посочим, защото наистина критериите във всички области – мога да кажа в областта на биологичните, медицинските науки, много трудно може да се използват тези индекси, защото нас не ни допускат да публикуваме. Аз имам публикации в „Лансет“ и в „Ню Ингланд джърнъл ъв медисин“, защото съм участвал в международни екипи за проучвания. Иначе българско проучване, български учен да бъде допуснат в такива списания, това е невъзможно, а в хуманитарните пък някои държави плащат на своите на своите учени, за да публикуват, дават им пари за това, а нашата държава нищо не дава. Това е много дълъг спор, но не е насочен този дебат сега тук към това, за което Вие се изказахте. Аз останах малко учуден, неприятно изненадан

Благодаря Ви, господин Председателю. Репликата ми, разбира се, е към уважавания колега Йордан Цонев. Напълно съм съгласен с мнението, че така предлаганата промяна противоречи на Конституцията. Това го казвам, след като в последните дни съм се консултирал с мои познати, които са конституционалисти. Това е тяхното мнение. Крайният съдник по тези въпроси винаги е Конституционният съд, тоест всичко става към момента – говорим мнения. В този смисъл напълно съм съгласен с Вас. По отношение на твърдението Ви, че SCOPUS и Web of

Не е неправителствена организация. Също така това е добре известна световна информационна агенция – Thomson Reuters конкретно, която също така работи за печалба. Това са платени услуги,

така че със сигурност имам някакъв интерес, който се намесва в моето мислене по въпроса, въпреки че в момента съм в неплатен отпуск. имат голямо значение хоризонталните мрежи, организирани от самите световни учени бази данни, като например Academia.edu или например ResearchGate, които не са неправителствени. Това са хоризонтални мрежи, създадени от самите учени в света,

Опасността е в подзаглавието „Трябва да я направим съвършена реформата“ – никога да не я направим, а само да искаме едни пари – това е опасност. Как да я избегнем?

Господин Цонев, Вие сте прав по отношение на това, че именно предложените промени в наукометрични показатели взривиха академичната общност – не методиката за атестация, не § 17 от Преходните разпоредби на Закона за бюджета, а променените наукометрични показатели. Всъщност ние такива наукометрични показатели имахме през 2017 г. и 2018 г. Бяха направени трудно тогава – в режим на множество итерации. Защо взривиха академичната общност? Защото са нереалистични като постигане на цели, защото бяха разработени в недостатъчен режим на публичност и прозрачност, защото не беше съобразена спецификата на различните професионални направления и области на висше образование – това го казват представителите на различните висши училища и на различните области на висше образование.

Проблемът на тези бази данни – тук и господин Ганев е прав в това, което каза, че те са платени. Ние искаме висшите училища да публикуват в тези бази данни, но там е скъпо за преподавателите. Често една публикация струва 5 хил. лв., или над 2 хил. евро. От една страна, няма да им даваме възнаграждения, казваме им – ще Ви дадем възнаграждения, когато публикувате, а от друга страна, те казват – ама ние нямаме пари да публикуваме, нямаме и нарочно отделени средства за публикуване в тези бази данни. В тях няма достатъчно реферирани издания от хуманитарните науки, ощетени са и учените от социалните, стопанските и правните науки, които са предимно с национален характер. Тоест още там имаме една неравнопоставеност и няма как да имаме еднакъв еднакъв брой реферирани издания. Това е един сериозен проблем, който стои пред наукометричните показатели. Тук се връщам на думите за реформата и на думите на професор Михайлов, че опитите са хубаво нещо, но са лошо, когато ги правиш лошо. Те компрометират следващите опити. По-добре понякога е да не направиш опит, освен ако целта не е да демонстрираме желание за реформи. Кое е по-важното – да демонстрираме желание за реформа, или да я направим с разумни крачки – не само разумни, но и достатъчно откровено? Това, което не беше направено, е реформата да бъде предложена по един откровен начин, с промяна между първо и второ четене, без настройване на академичните среди едни срещу

Нужна е реформа и академик Денков се опитва да я направи. Професор Михайлов каза, че уважава опитите му и тези опити трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни. Долу-горе същото каза и колегата Ганев. Как да направим реформата? Как да я направим? Да дадем пари, но как да я направим? Изобщо и на трите реплики аз си позволявам да отговоря общо – защо смятам, че в репликите имаше един общ знаменател и той е, че трябва да се направи реформа; че има опити да се направи такава реформа; и не на последно място, че това, което се опитва да прави академик Денков, среща съпротива от академичните среди по по различни причини – дали защото няма пари за публикации и така нататък. Не претендирам, колега Ганев, че съм бил точен. Приемам Вашата реплика за по-точна фактологичност, да Ви отговоря на въпроса как се прави реформа, защото имам право да го направя. Най-силните, най-дълбоките и най-истинските реформи в прехода бяха направени в периода 1997 г. – 2001 г. Дори ако щете, защото времето беше такова и го изискваше. Знаете ли как правехме всяка реформа тогава?

Пробваме едно, подкрепяме го – ще видим как ще стане, проба – грешка и така нататък. Дайте да я видим как изглежда разписана тази реформа – първо, второ, трето – пето, първата година, втората, третата, четвъртата, петата. Да се обединим всички около нея и който и да дойде на власт, да я довърши. Впрочем, така се случи по времето на СДС – дойде на власт правителството на НДСВ и ДПС и довърши голяма част от тези реформи, които не бяха започнати. Дали някой е съгласен с тях? Професор Михайлов, аз изобщо не се хилех, като ми правехте реплика, а просто я приех много насериозно, защото Ви уважавам. Струва ми се, че би трябвало да приемете на сериозно това, което казвам в момента, най-малкото защото съм правил такива реформи. Някои може да са имали дефекти, но плодовете на тези реформи от 30 години вървят нагоре. нагоре. Ще Ви дам само един пример – от 20 милиарда брутен вътрешен продукт сега имаме 140 милиарда и това е плод точно на тези реформи. За колко години? За 20 години. Кой го прави това? И в образованието, и в здравеопазването – навсякъде има нужда от реформи, но навсякъде трябва да бъдат направени ясно, а не на парче и не тези, които имат пари, или тези, на които определени кръгове, господин Ганев, ще дадат пари. На определени университети, доколкото знам от професор Чобанов, скоро пак са дадени – на едни осем университета, да, имат такива пари, а на други не са дадени. Не са дадени от държавата, а са дадени

за България): Само за една минута. Господин Цонев, не е забранено човек да се усмихва, но понеже Вие казахте „по времето на СДС“, аз си спомням как Ви наричаше председателят на СДС и Вие много сериозно тогава реагирахте и с основание. Нали си спомняте как Ви наричаше той – тогавашният председател на СДС? Аз ще Ви припомня няколко реформи, които се случиха тогава: приватизацията – нарязаните машини, продадените предприятия и катастрофата на много части на българската промишленост; здравеопазването – търговските дружества, след 20 години – 700 милиона задължения. Затова предизвиквате усмивка у мен с това, че е започнало нещо при СДС и е довършено при НДСВ и